На първо място, след консултации на Председателския съвет беше обсъдена следната Програма за работата на Народното събрание за периода 15 – 17 декември 2021 г.: „1. 2021 г.: „1. Прекратяване пълномощията на народни представители. Подадени оставки от народните представители Яна Балникова и Лена Бориславова на 14 декември 2021 г.

– един Проект на решение, и група народни представители от „БСП за България“ – друг Проект на решение, на 14 декември 2021 г. Това е по Програмата за сряда, 15 декември

Колеги, подлагам на гласуване предложената програма.

Обратно становище има ли? Няма обратно становище. Няма обратно становище. Моля да преминем към гласуване на предложението на народния представител Георги Свиленски.

Точка трета от Програмата за работата на Народното събрание се измества от четвъртък – 16 декември 2021 г., за сряда – 15 декември

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Удивен съм от дневния ред, който ни се предлага. Тази сутрин всеки един български гражданин е станал, отишъл е на работа в 9,00 ч. и ще изкара цял работен ден, и трябва да изработи нещо. Предлагам Ви да направим справка за това колко струва един ден на Народното събрание... (Силен че дневният ред, който ни е предложен за цялата седмица на Народното събрание, е едно нищо, а това е едно (показва Предлагам Ви да почнем да работим. Има толкова много неща, които стоят като проблем пред българското общество, имаме и предложения да обсъждаме зеления сертификат. Не може Народното събрание да започва работата си по този начин! Аз си спомням предишните два парламента, които очевидно бяха нагласени така, че да бъдат с кратък живот,

Напомням, че всяка парламентарна група и народен представител могат до 18,00 ч. във вторник да дават предложения за включване в Програмата.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

Меко казано, това звучи силно притеснително. Аз не знам българският народ, като види с какво се занимаваме, как ще реагира? Ще реши, че наистина има енергийна криза в България. (Силен шум.) Енергийна криза има тогава, когато има проблем с доставките на енергийни ресурси. Няма информация да има проблем с доставката на електрическа енергия или с доставката на природен газ. За каква енергийна криза говорим?! Ако говорим за цените на енергийните ресурси, това е съвсем друг въпрос. В България все още има независими органи, които работят и които се произнасят по тази тема. Няма как българският парламент да изземва функциите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това е независим орган че той работи по специални правила, които се наблюдават от Европейската комисия. Изведнъж излиза така, че ние в парламента ще решим каква да бъде цената на енергийните ресурси. Това ли искате да направим?! Много Ви моля, когато се създава този дневен ред, все пак да се съобразявате, че държавността в България не започва от Промяната – държавност е имало и преди Вас, ще има и след Вас. Така че, моля Ви, нека да бъдем отговорни и да спазваме всички правила и изисквания на нормативната уредба.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Аз мисля, че ние се държим доста двулично в това Народно събрание още от първия ден. И не мога да разбера кое налага, господин Председател, да включите Проект на решение за създаване на Временна комисия за въпросите с енергийната криза, при условие че в България имаме от две години ковид криза, и тази ковид криза – във Вашата политическа програма, дами и господа народни представители от четворната коалиция, няма една дума за ковид кризата?! Защо няма в дневния ред включена точка за зеления сертификат – за неговото приемане на „Демократична България“ и против неговото въвеждане от Политическа партия ГЕРБ-СДС, за да премахнем разликата между българските граждани и народните представители? Казвате, че трябва да има парламентарни комисии. Тук създавате Временна комисия за енергийната криза, която я няма, а защо не направим Временна комисия за ковид кризата и зеления сертификат,

Преминаваме към полагането на клетва от новоизбрани народни представители на мястото на избраните министри. На първо място, постъпили са издадени от Централната избирателна комисия решения:

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред. На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да бъде обявена Венцислава Милчова Любенова под № 6 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за народен представител на мястото на Кирил Петков Петков за времето, през което същият изпълнява функциите на министър-председател. При възстановяване пълномощията на народен представител, избран за министър, се прекратяват пълномощията на обявения за избран с това решение народен представител. Предвид горното и на основание чл. 57, ал.

под № 6 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Кирил Петков Петков за времето, през което Кирил Петков Петков изпълнява функциите на министър-председател. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“ Също така постъпили: Решение № 1036-НС, с идентичен текст, с което е обявена Александра Валентинова Корчева и пети изборен район – София, от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Калина Бориславова Константинова за времето, през което Калина Бориславова Константинова изпълнява функциите на министър; Решение № 1037-НС, с идентичен текст, с което е обявен за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, Венцислав Иванов Петков под № 3 от листата на партия „Има такъв народ“, на мястото на Радостин Петев Василев за времето, през което Радостин Петев Василев изпълнява функциите на министър;

Емил Ценов Георгиев под № 2 от листата на Коалиция „БСП за България“, на мястото на Корнелия Петрова Нинова за времето, през което Корнелия Петрова Нинова изпълнява функциите на министър;

под № 2 от листата на Коалиция „БСП за България“, на мястото на Георги Янчев Гьоков за времето, през което Георги Янчев Гьоков изпълнява функциите на министър; Решение № 1040-НС от 14 декември 2021 г. на с което е обявен за народен представител от Двадесет и трети изборен район – София, Благовест Кирилов Кирилов, под № 2 от листата на Коалиция „БСП за България“, на мястото на Христо Станчев Проданов за времето, през което Христо Станчев Проданов изпълнява функциите на министър;

Коалиция „БСП за България“, на мястото на Иван Валентинов Иванов за времето, през което Иван Валентинов Иванов изпълнява функциите на министър; Решение № 1042-НС от 14 декември 2021 г., с което е обявен за народен представител от Деветнадесети изборен район – Русенски, Калин Ивайлов Иванов, под № 4 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър; Решение № 1043-НС от 14 декември 2021 г., с което е обявен за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Илин Павлинов Димитров, под № 6 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Даниел Максим Лорер за времето, през което Даниел Максим Лорер изпълнява функциите на министър; Решение № 1044-НС от 14 декември 2021 г. на

от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Асен Васков Василев за времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров Атанасов изпълняват функции на министър. министър. Със същото Решение е обявен за народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Младен Тодоров Запрянов, под № 4 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Атанас Петров Атанасов за времето, през което Атанас Петров Атанасов или Асен Васков Василев изпълняват функции на министър.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В днешната програма гласувахме извънредна точка трета, която е първа точка за утре, да стане точка от днешния дневен ред. Тази точка е: Проект на решение за създаване на Временна комисия за въпросите с енергийната криза. Да, но такъв Проект на решение няма – нито в пощенските кутии на народните представители, нито на сайта на Народното събрание, съмнявам се дори, че има и в Деловодството на Народното събрание. Как очаквате ние да гласуваме нещо, без то да съществува, без да е раздадено на народните представители? Ние не знаем тази временна комисия от колко хора ще се състои, от кои парламентарни групи, за какъв срок е създадена, какъв е предметът на нейната дейност? Нищо от това не знаем, но се очаква да участваме в дебат по нейното приемане още днес. Правя процедурно предложение за отпадане на тази точка, тъй като няма материали по нея. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Добрев. Информираха ме, че е качен и на сайта, изпратен е по имейлите, а квесторите ми посочиха, че след полагането на клетва от новоизбраните народни представители ще Ви бъде раздаден. Моля новоизбраните народни представители да заповядат на парламентарната трибуна за полагане на клетва.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си в залата. Постъпило е уведомление от парламентарната група на „БСП за България“ относно извършени промени в ръководството на парламентарната група: 1. Освободена е Корнелия Петрова Нинова като председател на парламентарната група на „БСП за България“ поради избирането ѝ за заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията. Избран е Георги Страхилов Свиленски за председател на парламентарната група на „БСП за България“.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 8 до 14 декември 2021 г. включително: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители – Елена Гунчева и група народни представители. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране. Вносител – Министерският съвет. Проект на решение за задължаване на министъра на здравеопазването за отмяна на изискването за предоставяне на валиден документ за ваксинация – зелен сертификат, при условията, описани в Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. Проект на решение за приемане на условия за достъп до сградите на Народното събрание в условията на извънредна епидемична обстановка. Вносители – Александър Симидчиев и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител – Министерският съвет.

Вносител – Министерският съвет. Законопроект за ратифициране на Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател. Вносител – Министерският съвет.

Проект на решение за попълване състава на Временната комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител – Георги Свиленски. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно машинното гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г. Вносители – Елена Гунчева и група народни представители.

и желае да бъдат прекратени пълномощията ѝ като народен представител с решение на Народното събрание. по депозираната оставка от страна на народния представител Яна Веселинова Балникова. Гласували

157, против 1, въздържали се 5. Предложението е прието. Народното събрание приема: „РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Яна Веселинова Балникова като народен представител от Седми изборен район – Габровски.“ Депозирано е също така заявление от Лена Здравкова Бориславова – народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и седмото народно събрание, и желае да бъдат прекратени пълномощията ѝ като народен представител с решение на Народното събрание. Уважаеми колеги, моля да гласуваме по депозираната оставка от страна на Лена Здравкова Бориславова.

РЕШИ: 1. Освобождава като председател на Временната комисия Лена Здравкова Бориславова. 2. Избира Настимир Ананиев Ананиев за председател на Временната комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.“ Колеги, откривам дискусията по предложения проект. За изказване – народният представител Александър Ненков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз имам едно питане към вносителите на това решение: кое налага председател на Комисията, която ще гледа и ще изработи предложение за промени в Правилника, да бъде човек, който, първо, най-малкото не е юрист,

доктори по конституционно право, единият от които е Атанас Славов, другият е госпожа Ива Митева, която беше и председател на Народното събрание, и дългогодишен служител на Народното събрание, не са например по-подходящи да бъдат председатели на тази комисия? Знаете, че Правилникът е основополагащ закон, регламентиращ начина, по който ще действа оттук нататък Народното събрание. С цялото ми уважение към господин Настимир Ананиев, смятам, че има много по-подходящи в управляващото мнозинство, които биха заели тази позиция, и аз лично бих имал повече доверие в това, което ще изработят и ще бъде подложено на гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ

(ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ненков, няма как да се съглася с Вас за малкия парламентарен опит. Колегата има изключително богат парламентарен опит, и то благодарение на Вас. По време на Вашето управление Вие му поверихте една от най-важните комисии, той ръководи Транспортната комисия в Народното събрание, то затова транспортът е на този хал в момента. Освен че има богат парламентарен опит, колега, същият има и богат партиен опит. Аз знам поне за 7 – 8 партии, които е сменил, а Вие сигурно знаете за 30, така че няма как да се съглася с Вас.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Комисията вече е напреднала със своята работа. Тук става въпрос за малък на брой промени, които ще настъпят в Правилника. По нашата информация господин Ананиев наистина има богат опит и ние смятаме, че той е подходящият човек да бъде председател на тази комисия за оставащото едно заседание. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. На господин Хамид мислех да не правя дуплика, той се изказа изключително акуратно, но по изключение на другата реплика – доколкото разбирам, Комисията до този момент е заседавала само един-единствен път и на нея се е разбрало как ще се работи. На практика до този момент нищо не е извършвала, никаква дейност по същество. Благодаря Ви.

съвет. Проект на решение за промяна на състава на Временната комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Явор Руменов Божанков за член на Временната комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.“

Няма. Прекратявам дискусията. Моля да гласуваме предложения проект.

Благодаря, господин Председател. Депозираният Проект за решение за създаване на Временна комисия гласи: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея

РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея в състав от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип по двама от всяка парламентарна група, с основен предмет и цел да даде предложения за справяне с кризата в енергийния сектор. 2. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател: … Членове:

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Радвам се на интереса към точка трета от нашия дневен ред, въпреки че съм объркан от идеята, че няма енергийна криза, при положение че имаме поредно предложение за повишаване на цените на тока!

всички знаем, че държавата е завладяна. Избират се независими, уж независими, органи от напълно зависимата допреди няколко месеца законодателна власт. Независимите органи прокарват някакви интереси на корупционери, които ние не виждаме във вестниците и в прокуратурата, защото няма прокуратура. И какво става? Съдебната власт, законодателната власт и изпълнителната власт работят в унисон, но не за интересите на хората, а за интересите на корупцията и когато ние се срещаме с гражданите, те какво казват: „Чувстваме се безсилни, в нас има усещане за корупция.“ А черно на бяло? Нищо! Едни независими зависими органи решили да вдигнат цената на тока на българите в най-бедната държава в Европа през зимата, в най-тежкия отоплителен сезон от години насам. насам. Това предложение на КЕВР, нека да си го кажем, е политическо – в първия ден на кабинета Петков, в първия ден те решават, че трябва да вдигнем цените на тока за гражданите. Не, държавническото нещо, което трябва да се направи, е независимите регулаторни органи да бъдат независими и да не вдигат цената на тока, да защитят гражданите. Прекрасно, продължавайте! Продължавайте да си мислите, че е държавническо да вдигнем цената на тока за бедните българи, за пенсионерите (шум и реплики от ГЕРБ-СДС), за хората под прага на бедността. Ето, това Ви предлагат те. А ние Ви предлагаме Временна комисия, която да установи какво точно се случва, да чуете истината за цената на тока, да не се крием зад методологии и определяне на цени на компоненти и така нататък. И да запазим българите във време на енергийна – да, кри-за! Това е само първата стъпка по пътя на възстановяването на държавността, която ни беше отнета и отвлечена. Напомням, че това е мандатът на „Продължаваме Промяната“ и това е нещото, което обедини всички политически сили – от най-дясната до най-лявата. Това е, за което се борим с тази временна комисия. Благодаря Ви, колеги. Благодаря, господин Михнев. За реплика? Заповядайте, професор Ангелов. Благодаря Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михнев, по начина, по който говорихте – пламенно, прозира отново – не бих казал искреност, а по-скоро отявлен пример на двуличие, защото държавническото решение е да намалим цената на тока. И аз Ви предлагам, вместо да създавате Временна комисия, която да – какви бяха мотивите? – „да направи народните представители съпричастни към този проблем“, направете една комисия, която да намали цената на тока, ако наистина мислите за гражданите, които са най-енергийно бедни, иначе е популизъм. Няма как Вие да казвате какво трябва да е поведението на КЕВР или какво не трябва да е поведението на КЕВР, ако това наистина е независим орган. Просто си противоречите в изказването с несъстоятелни тези. Благодаря Ви.

Господин Председател, репликата ми е следната. Не е нормално в нашата държава първо математици да определят какъв мор настъпва с криза в здравеопазването, както и не е нормално професор по медицина да говори за енергетика в случая, но като цяло не мисля, че трябва този подход да тръгва от „Продължаваме Промяната“, при положение че както те, така и коалиционните им партньори заедно с ГЕРБ и ДПС изповядват виждането си, че България трябва категорично да изпълнява така наречената зелена сделка. При положение че това искате да въведете в България, е неминуемо вдигането на цената на тока. При положение че зелената сделка ще ликвидира всички наши ТЕЦ-ове, това ще доведе до още по-голямо вдигане на цената на тока. Нека в тази комисия да се обсъди това и да се види какво очакваме ние да се случи в България, защото иначе всичко друго в момента е наливане от пусто в празно. Съгласен съм, че тази държавна комисия изцяло е по поръчка на ГЕРБ и вярвам, че дори и кадрите на ДСБ, които са вътре, изпълняват тези поръчки, защото вътре има кадри на „Демократична България“. И нека да си го кажем, защото там не е само ГЕРБ, там е и „Демократична България“ вече години наред. Благодаря.

Добре. Господин Михнев, за дуплика. И Вие ли загубихте? Добре. Други изказвания? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, отвъд тези завладени държави, независими органи, които са зависими, аз само едно уточнение да направя. Този независим орган е избран 2015 г. Господин Иван Иванов е дългогодишен депутат от ДСБ, които са Ваши коалиционни партньори в момента, и беше избран по времето на второто управление на Бойко Борисов, когато пък ние, както сега Вие, бяхме в коалиция с ДСБ. Толкова за завладяната държава. Сега по същество. Тук чета следното изречение, което аз не мога да разбера: „Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложения за справяне с нея“. Според мен това нещо е преведено или на Google Translator, или го е писал някой, който изобщо не може да подреди изречение в някаква правилна форма. Според мен, ако се прави такава комисия, добре е да се сложи едно долу-горе нормално заглавие: „За въпросите – забележете – с енергийната криза“. Тук изобщо не говорим за енергийна криза, че няма, говорим за елементарно усилие да си подредите правилно изречението. Кои са тези въпроси с енергийната криза които после като им отговорим явно на тях, ще се справим с нея или поне ще направим предложение за справяне с нея? И това ще го направи Временна комисия на паритетен принцип в Народното събрание. Според мен никаква Временна комисия и изобщо каквато и постоянна комисия не може да отговори на тези въпроси, ако те са поставени по този начин. Защото, ако на мен ми поставят въпроси по този начин, аз няма да мога да разбера какво ме питат. Затова Ви предлагам малко ентусиазма да го съберете, да си съберете мислите, да започнете, преди да напишете нещо, да го помислите как трябва да се формулира. Защото това е симптом, че като направим тази временна комисия, ще се окаже, че тя не знае какво прави и защо се е събрала, след като не може да се формулира ясно нейната цел. Ако е само за да се покаже сега на българите, че тук се започва едно задействане на някакви хора, които много искат цената на тока да не се увеличава, въпреки че тя се увеличава, ако не сте разбрали последните шест-седем месеца и до момента, между другото, не е предприето никакво действие по този въпрос от тези, които трябва да го предприемат, а това е правителството – като компенсации, като някакви мерки… Бяха предприети едни мерки накрая, които в момента не работят. Това са мерките на правителството. Но ако искате да решим този проблем с парламентарно решение по някакъв начин, защото това е възможно само със закон, ние трябва да променим някакъв закон. Това може да се случи и без Временна комисия, която да е свързана с въпросите с енергийната криза. Това може да се случи, като се учредят комисии, ако имате такъв законопроект. Но да правим просто някакви предложения и предложението да бъде: ние предлагаме да не се вдига тока, то няма да има стойност такова предложение. Само ще губим време тук. Ако имате конкретен законопроект, трябва да го внесете. Дори нищо, че няма комисия. Вие го внесете днес, а пък после, като направим комисия, той ще се разгледа в комисията. Какво я правим тази временна комисия по въпросите с енергийната криза? Ами това звучи… Крайно неподготвено е едно такова решение. Затова ние ще бъдем против, защото усещаме, че искате сега на фактите да отговорите с някакви пиарски упражнения: ама ние не искаме да се вдига цената на тока. Че кой иска да се вдига цената на тока? Какво говорите тук за някакви завладени държави, като токът се вдига в цяла Европа? Той не се вдига само в България. КЕВР единственото, което прави, е да отчита разни факти. Ние също трябва да отчетем тези факти и да реагираме спрямо тях, а не спрямо това какво искаме хората да чуят. Защото хората може и да чуят това, което им казваме, но като получат сметките за ток, ще им стане лошо. Нищо, че ще имаме Временна комисия по въпросите с енергийната криза и предложения за справяне с нея. Дайте малко по-сериозно да мислим по тези въпроси. Те са достатъчно драматични и актуални. Само след две седмици идва 1 януари. Да се опитаме да помогнем на българските граждани, които очевидно ще имат тежка зима, и не на последно място, да се опитаме да наваксаме пропуснатото време от служебния кабинет на господин Румен Радев. Защото седем месеца, включително и при актуализацията на бюджета – някои от Вас не бяха тук, но нямаше никакви мерки, свързани с повишаващата се цена на тока, която се повишаваше още тогава. И тогава нямаше дори опит за въпроси с енергийната криза и предложения за справяне с нея, дори и това го нямаше. Затова аз Ви призовавам да не приемаме тази комисия. Ако искате и заедно, ако искате може и само Вие, да внесете законопроект. Дай боже, другата седмица да има Комисия по енергетика, нека тя, ако щете, да заседава и извънредно. Ако има решение обаче, и то адекватно решение, а не просто да си мятаме тук разни идейки, колкото да си говорим рано сутрин в сряда, четвъртък и петък, внесете законопроект, предприемайте действия и тогава

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не мога да разбера какъв е този неистов отпор да има Временна комисия? Ако не бяхме губили парламентарното време, вече щеше да е гласувана тази комисия и в утрешния ден или по най-бързия начин тази комисия да каже каква е реалната ситуация. Защото всички в залата и извън тази зала, което е много по-важно от това, какво ние мислим, сме наясно с цената на електричеството, наясно сме какво ще стане от началото на месец януари и по-добре е вместо тук да коментираме вече близо час да има или да няма, да бяхме преминали към реални действия. А що се отнася до това дали служебният кабинет е имал пропуснато време. Ако е имало пропуснато време, то е през тези 12 години какво е станало в областта на енергетиката. Така че, колеги, аз Ви предлагам да вървим по същество към гласуване на тази комисия и наистина Народното събрание да направи така, че да не се вдигне цената на електричеството и на отоплението за българските граждани. Благодаря.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 старо парламентарно клише е, че когато искаш да отложиш решаването на един въпрос, създай временна парламентарна комисия. Аз се съгласявам с част от Вашата историческа справка, от опита Ви да въведете ред в словореда и с всичко останало, което казахте, но не мога да се съглася с един огромен Ваш пропуск. Целта според мен на създаването на тази временна парламентарна анкетна комисия е да се прехвърли отговорността на Министерския

Господин Биков, аз не съм съгласен с Вас, че в тази комисия ще се говори за цени и много се надявам в тази комисия колегите да не се изкушат да говорят за цени на електроенергия, защото те се определят от независимия регулатор. И наистина е независим, а не, както каза колегата, независим регулатор, който няма да вдига тока. Значи, ние избираме един независим регулатор и му казваме: ти ще си независим, обаче няма да вдигаш цената на тока. Това, колеги, в последните 10 години никога не се е случвало. Ако не знаете, да Ви кажа, че срещу България има арбитражни процедури – две приключиха, но има и една трета, която е точно за това, да изследва срещу държавата България дали тя някога се е месила в дейността на регулатора. И заключения на два от арбитражите са, че такава намеса в дейността на регулатора е нямало. Та, обръщам Ви внимание много добре да си мерите приказките от тази трибуна, защото да не се окаже един ден, че Вие в тези арбитражи сте като свидетели и стане така, че България да загуби някое такова дело заради това, че се е месила в работата на регулатора с цел да извлече някаква политическа изгода.

да се отнеме огънят от Министерския съвет и да се прехвърли този огън в Народното събрание, за да не търпи новият кабинет някакви негативи. И на още нещо искам да Ви обърна внимание. Ако видите последното изречение, то казва, че „цел на тази комисия е да проведе експертен дебат и дискусия по темата“. Ами ние, за да проведем експертен дебат, не ни трябва комисия на Народното събрание. Ние можем да се съберем още сега в една зала тук, в Народното събрание, и да си проведем дебата. За какво ни е тази комисия и за какво трябва да ограничаваме броя на хората, които ще участват в нея? Ами да дойдат всички народни представители, ако искат, да си подебатираме и да си търсим решения. И още нещо, комисията трябва да излезе… Приключвам, господин Председател. …трябва да излезе с решения, с предложения. Няма как тази комисия и всички народни представители да излязат с едно решение в доклад, който дори не съществува във Вашето проектопредложение.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Гуцанов, ще произтече ли от тази комисия задържане на цената на тока на тези нива? Има ли тя инструменти да направи това? Вие самите дори сте написали дискусии, дебати и предложения нищо друго. Така че приказките как тук някой иска цената на тока да се увеличава, пък другият ще го спира, в тази зала няма как да минат. Второ, минат. Второ, правителството или КЕВР трябва много ясно да кажат, ако се задържа цената на тези нива, въпреки че тя скача на международните пазари, кой ще плати. Кой ще плати?! Все някой плаща. Може да е от данъците, може да е от нещо друго, но така или иначе този ток ще бъде платен, ако ще за цената на тока това нещо като социалисти може и да не го разбирате, но винаги някой накрая плаща тази сметка. Като задържате цената на тока за всички, означава, че я задържате дори за онези, които могат да си я платят, които харчат много повече ток от тези, които пестят и се страхуват да си пуснат печката. Вие и тях ще ги компенсирате по този начин, ако просто задържате цената на тока. Затова, разбира се, този дебат е сложен и важен, само че той няма нужда от тази комисия, която, както казаха и някои от репликиращите – по-скоро господин Адемов, Адемов, цели да хвърли тук отговорността за нещо, за което ние нямаме инструмент да решим. Това е много непочтено, извинявайте. Знам, че към тази дума имате страст. Крайно е непочтено да хвърлиш на парламента, който няма инструменти по отношение цената на тока, сега да да изнася битката, и ако се вдигне цената на тока, всички да кажат: ей, парламентът не можа да я спре тази цена. И ние всички тук да обираме негатив, за да може някой друг да се весели по телевизиите и да обяснява как светлото бъдеще ще дойде в рамките на тази петилетка. Не става така и затова пак Ви повтарям: ние ще гласуваме против, защото нямаме намерение да носим отговорност, за която не сме призвани. Ние тук имаме други отговорности. Надяваме се целият парламент да си влезе в рамките на отговорностите, а изпълнителната власт да влезе в рамките на нейните отговорности. Дай боже скоро господин Петков да отиде и в Брюксел. Там би могъл – между другото, там ще се разглежда този въпрос